Времето на парламентарните групи е, както следва: ГЕРБ са изчерпили своето време за изказвания, Коалиция за България има 18,40 минути,

Госпожо Нинова, заповядайте. добре. високи оценки и хвалебствени доклади за работата на правителството на ГЕРБ в областта на националната сигурност и бяхме призовани да имаме памет и да помним какво е било до управлението на ГЕРБ и колко се е подобрило състоянието на националната сигурност по време на управлението на ГЕРБ. Реших да се възползвам от този призив и да почетем едни други доклади.

г. Това е Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България, написан от Министерския съвет – по това време Министерски съвет на ГЕРБ, и подписан от министър-председателя през 2012 г. Там пише следното, колеги: „Правосъдие и вътрешен ред. Корупционните схеми се наблюдават при процедурите за възлагане на обществени поръчки, управление и усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз, управление и разпореждане с държавни и общински средства, предоставяне на публични услуги и извършване на оценка и вземане на управленски решения.” – юни 2012 г. Кой тогава ги вземаше тези решения? колегите от ГЕРБ – която е благоприятна основа за изграждане на позиции и влияние от чужди специални служби, икономически и други субекти, чрез които да се оказва въздействие върху вземането на важни за страната решения, без съобразяване с обществения и националния интерес”. Кой тогава ги вземаше тези решения? отдолу е на министър-председателят. „Корупцията расте през 2012 г. спрямо 2011 г. и се възползва от недостатъците в управлението на държавата и общините – които се изразяват, уважаеми колеги, в следното съзнателно или поради некомпетентност увеличаване и усложняване на разрешителни и лицензионни режими, липса на необходимата прозрачност и последователност при възлагане на обществени поръчки и разходване на публични средства. Територията на Република България продължава да бъде използвана за транзитен пренос на хероин, кокаин, синтетични наркотици и прекурсори. Нараства броят на българските граждани, участващи в наркотрафик. Наблюдава се тенденция към увеличаване на престъпленията, свързани с изготвянето и разпространението на неистински електронни разплащателни инструменти и официални документи. Увеличава се многократно броят на уеб сайтовете, съдържащи материали с детска порнография”. Констатации през месец юни 2012 г., четири години след управлението на ГЕРБ. отдавна признание – доведе до увеличено търсене на нелегалния пазар и повишаване на контрабандното им набавяне, което се явява заплаха за националната сигурност. Финансовите ресурси на организираната престъпност се легалиризират в бизнес дейности, а придобитите средства се инвестират приоритетно във финансови инструменти, като се използват сложни схеми за изпиране на пари. Водещи предпоставки за генериране на престъпност е увеличеното обедняване на населението, липсата на образование и регресът във възпитанието на значителен брой граждани.” И един много важен проблем в последните години е битовата престъпност – увеличава се контингентът им в големите градове, в малките населени места, жилищни сгради и имущество остават без надзор, увеличава се броят на лицата, склонни към извършване на престъпления, свързани с посегателствата срещу сигурността и собствеността на гражданите и това представлява относителен дял над 60%. 2012 г., юни месец – самооценка, направена от правителството на ГЕРБ, документ, приет от Министерския съвет и подписан от бившия министър-председател. А днес слушаме хвалебствени доклади и високи оценки. Ще дам и една по-скорошна оценка, тази на ОЛАФ от месец май 2013 г. Тя е: „Най-много сигнали за престъпления при усвояване на европейски средства през 2012 г. има от България”. Коя е действителността, уважаеми колеги, уважаеми бивши управляващи – тази, която Вие на думи представяте пред нас и пред българските граждани или тази която сами сте си записали в този доклад, публикували и представили на Народното събрание? Оставям да си отговорите сами, макар че отговор получихте на 12 май Благодаря, госпожо Нинова. Има ли реплики към изказването на народния представител Корнелия Нинова? Няма. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Шопов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! В такива случаи, когато има дилема, винаги се връщам към думите от Светото писание. Там е казана една велика истина: „Дърво, що не пренася плод, се отсича.”. Защото ГДБОП – така се казва службата днес, през годините тя се казваше по най-различен начин, не само, че не принася плод, но принася много горчиви и отровни плодове във всички тези 23-24 години, в така наречената „демокрация”. Нека да си спомним в годините провалите. Аз няма да се връщам към паралелните акции, при които загинаха служители на МВР, няма да се връщам на това какво ставаше в „Белите брези”. Това са все неща от страниците на вестниците и медиите. Някои от младите тук не помнят и никога няма да знаят, разбира се. всички тези години тази служба, която се казваше по различен начин, но същността й беше една и съща, беше генератор на престъпност, на организирана престъпност, вместо да бъде оръжие за борба с организираната престъпност. Тази служба беше любимата играчка в ръцете на управляващите в сферата на сигурността. Тя се превърна в палка, меко казано, тя се превърна в тояга не само за регенериране на престъпност и скриване на престъпност, а и като поддръжка на много уродливи явления. явления. Аз не говоря само за миналото управление, а и преди това – тази служба беше политическо оръдие. Видяхме последните случаи и това, което стана с бюлетините в Костинброд, научихме го няколко дни по-късно. Ние ще научим и други неща. Затова тази служба се защитава като статут и като положение от бившите управляващи – за да не излязат много неща на яве, а те ще излизат тепърва от тук нататък. Тази служба не можа да изпълни ролята си, ако щете, за борба с тероризъм, да да бъде спряна битова престъпност, което е особено важно. Да, тук ме поглеждат от доскоро управлявалите. Тази служба изсмукваше ресурса на МВР, така че да не могат възможностите и силите, кадрите и средствата от МВР да отидат по една друга тема – циганската престъпност, битовата престъпност.

която всъщност се превърна в нещо като оправдание, значка за управляващите, които като мантра повтарят няколко акции.

Знаем приказките – как оценили акциите чуждите служби, къде, в кой вестник какво било написано. И така въртим, въртим, ще повтаряме да въртим и нищо да не правим. Сега какво се предлага? Предлага се точно това – да се сложи край на този порочен кръг, в който се въртим, да се сложи край на тази служба и тя да бъде трансформирана, да бъде променена, да бъде намерена по някакъв

И там ФБР се бори срещу организираната, срещу икономическата престъпност, което е основна задача за едно общество. тази служба не се бореше и не направи нищо сериозно в борбата срещу корупцията и икономическата престъпност. Така ли беше? Така беше. Трябва ли да намерим нова формула, или да оставим нещата, както преди? Да направим съответната и поредна, кой знае за кой път, реорганизация – с някои хора, да сменим шапката, шефа, който всъщност подаде оставка. И оттук нататък нещата долу да си останат същите. И дотам! А страната е застрашена и е в тежко криминогенно състояние.

от ГЕРБ нямате дори и правото да го преценявате. Вие можете да изказвате съждения, мнения, становища, пак да се оправдавате,

Така е, знаете го много добре. Знаем и каква ще бъде тактиката Ви тук, особено в началото – да убиете устрема за промени. Затова опонирате. Защото едно управление е силно в началото – знаете го много добре, казвал съм Ви го от тази трибуна преди четири години, когато Вие започвахте да управлявате, за да направите определени промени. Бяхте силни първите шест месеца, първата една година. Запомнили сте обаче думите ми, че тогава е трябвало да направите промени, но не ги направихте. Като не сте ги направили, сега ще бъдете в това положение, в което се намирате, ще скърцате със зъби (Смях от ДПС.) Това е Ваш проблем. Не бива обаче обществото и българският народ да продължат да скърцат със зъби и да страдат. Затова потушете гордостта си

Благодаря Ви, господин Шопов. Имате думата за реплики към изказването.

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, уважаеми дами и господа! Използвам днешния дебат, за да се обърна с това ще започна – към колегите от ГЕРБ, към парламентаристите от ГЕРБ. След като ГЕРБ падна от власт и е ясно, че няма да се върнете на власт, трябва да знаете, че България отново ще се превърне в демократична държава. (Възгласи от независимо какви чувства изпитвате – дали на угризения или на страх, че Парламентът ще бъде този, който ще моделира българската държава. Властта в нашата Родина няма да бъде в ръцете на двама души. Политическият Франкенщайн, който създадохте в сектор „Сигурност”, ще бъде разграден категорично Ви го казваме. Това чудовище, едномилиардно чудовище, което дадохте в ръцете на вицепремиера, няма бъдеще. демократичната държава службите са демократично създадени, те се регулират демократично, Парламентът ги контролира. Никога силови вицепремиери или министър-председатели не могат да злоупотребят със службите за сигурност. Това ще бъде през следващия мандат на това Народно събрание! Този мандат ще бъде пълен и това наше намерение ще бъде реализирано. Разберете го! И затова, когато дебатирате с нас, правете го професионално, като господин Вучков, а не като един друг колега от първия ред. Аз възприемам забележки. Съгласен съм, че може би в чл. 52, както каза другият колега, трябва да се направи

Срещу какво възразявате? За това, че една служба, чийто шеф Флоров е подсъдим?!

ще стане служба от евроатлантически тип. Тя ще работи както в областта на контраразузнаването,

Това е следващата стъпка, която трябва да очаквате. Разберете: политическата воля, която има този Парламент, ще бъде реализирана и България няма да се командва от силови структури. Българската държава ще се ръководи от Българския парламент. Изпълнителната власт и силовите структури ще бъдат подчинени на Българския парламент. Точно затова Българският парламент ще каже кой да бъде министър на вътрешните работи, кой да бъде шеф на ДАНС и на другите служби – на СДОТО. следва. Следва за първи път в българската демокрация да има единна, постоянно изградена комисия за парламентарен контрол на всички служби за сигурност, за използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и на контрола върху трафичните данни по Закона за електронните съобщения. Защото за кратко време ГЕРБ промени 60 пъти законите

Махалото се връща. България ще стане демократична държава, ще има баланс между службите, ще има Парламент, който ще ги контролира. Не всяка седмица, тази комисия може да ги вика всеки ден, защото ще бъде постоянна. Понеже искаме наистина да работим демократично, ще Ви предложим тя да бъде на паритетен принцип. Така е в европейските държави. Ще има Бюро за контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства. Никой няма да има възможност да принуждава висшия офицерски състав на МВР, да извършва незаконно подслушване. Няма да има хора с отверки, които да заличават престъпната дейност (ръкопляскания от ДПС) на членове на изпълнителната власт и на българското правителство. Съжалявам за емоционалния тон, но когато стане въпрос за основни принципи на българската демокрация, за свободата на хората, Вие се страхувате от това, че Вашата политическа полиция ще бъде разградена. От това Ви е страх. Страх Ви е, че ще има орган, който да разследва престъпленията от близкото минало. Страх Ви е от това, че когато полицейщината в България престане да съществува, ГЕРБ няма да има хранителна среда за своето съществуване, камо ли да се върне на власт. Вие сте партия, която може да вирее само в среда на полицейщина. Такава държава Ви трябва на Вас – полицейска държава, за да съществувате и да живеете с тайното намерение, че ще се върнете на власт. България няма да бъде полицейска държава и в България ще съществуват само демократични партии. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже през цялото време говорите за тези СРС-та, господин Бисеров, Вашата партия и Вашият лидер Лютви Местан беше подслушван в управлението на тройната коалиция с разрешение, което беше дадено от господин Миков. Корнелия Нинова защо не говори за тези разговори, които бяха провеждани в тези специални разузнавателни средства, които бяха прилагани от тройната коалиция, от тогавашния вътрешен министър спрямо нея? Защото Антон Кутев имаше доблестта да излезе и публично да го направи, за да каже за тези безобразия в тези разговори – всичко това, което е правил. Господин Бисеров, Вие отправяте обвинение към един бивш служител на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, който през целия си живот е дал всичко за държавата, за Европейския съюз и за гарантиране на партньорството с Евроатлантическите служби. Защото Вие вкарвате обвинение и казвате кой е подсъдим и кой е обвиняем. Мога да Ви кажа, че към настоящия момент Станимир Флоров не е подсъдим и аз като бивш вътрешен министър – също. Но нека да си припомним за Сергей Станишев, който всъщност предостави документи с гриф „строго секретно” на организираната престъпност. И това е всъщност човек, който е бил подсъдим и който е подсъдим. Затова, моля Ви, нека Вие като заместник-председател на Парламента не сте в качеството си на обвиняем, на обвинител или на всичко това, което искате да приложите от парламентарната трибуна.

Цветанов. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: … от това, което правеше демократичното правителство на ГЕРБ и искате да служите на организираната престъпност, за да възстановите статуквото, което го градихте 20 години. Благодаря Ви. Бяха назовани имена. Има ли желание за лични обяснения? Заповядайте, господин Бисеров. Господин Велчев, приложих разширително текста на Правилника и дадох възможност на господин Цветанов за лично обяснение, без да е споменато името му. Така че моля Ви, не репликирайте от залата.

да изчетат материала в „Секретна секция” и след това да ръкопляскат на бившия вицепремиер. Заповядайте, госпожо Нинова – лично обяснение. Уважаеми господин Цветанов, не заслужавате отговор по две причини. Първо, защото вече много пъти съм отговаряла на подобни обвинения не само в тази зала, а пред българската правораздавателна система и съм получила оттам документ, в който пише: „Не е извършила престъпление.” Това е първата причина. Втората е: не заслужавате отговор, защото не сте вече в качеството на съдник от тази трибуна. Вие сте в качеството на човек с единия крак в затвора. (Ръкопляскания от КБ и да ми се правите на морален съдник. И трето, това е предизвикателство към професионализма Ви в кавички. Предполагам, че правите разлика между СРС-та и разпечатка от мобилен оператор, от която е видно кой с кого колко пъти си е говорил, без да се показва съдържанието на тези разговори. Колко пъти и колко години да обяснявам оттук и по всякакъв повод, че за мен СРС-та в тази държава няма. Никой не е чувал моя глас в какъвто и да е разговор, който предизвиква мисли за извършване на престъпление. Има разпечатки от мобилни оператори с кого и колко пъти съм си говорила. Това нито е укоримо, нито е доказателство за извършено престъпление. Ако продължавате да злоупотребявате с тази тема, ще си потърся правата по съдебен ред, както го направих срещу Вашия измекяр Яне Янев. И знаете ли какво ми отговориха от Главна прокуратура? „Госпожо Нинова, не можете да го съдите, защото, когато дойде в Главна прокуратура, той не внесе срещу Вас нито дума, нито документ с обвинение. Той не Ви е набедил пред нас в извършване на престъпление. Напротив, отказа се от думите си. Той тези ги разправя навън по медиите, но тук, при нас, където трябва да ги даде и да ги предостави, това не се случи. Вие нямате основания да го съдите”. Вероятно и Вие разчитате на това, че тук или навън пред журналистите ще изговорите всичките глупотевини, които се сетите, но когато отидете там, където трябва да ги докажете, ще мълчите. Има ли други, които искат да вземат думата за обяснение, изказване? Заповядайте, господин Сидеров.

Господин Цветанов колкото пъти излезе на тази трибуна – лъже, но аз искам да му задам един конкретен въпрос: защо излъгахте, господин Цветанов, че ще си свалите имунитета? Още не сте го предложили, не сте си свалили имунитета! Защо? Предстояло Ви пътуване в чужбина. Да не би да смятате да бягате от България и да се скриете някъде? Имайте предвид, че ще Ви намерят навсякъде. Защо лъжете обществеността, че сте готов веднага да свалите своя имунитет, а не сте го направили? Искането на прокурора вече е факт, но в Деловодството няма Ваше заявление. Срокът е 14-дневен. Смятате този срок да мине и да се гласува в залата или смятате да емигрирате някъде? Това обяснение го дължите тук. Другото, което искам да Ви питам е: на какво основание продължавате да имате охрана от 15 души от НСО, бронирани джипове? Колко струва тази охрана и защо незаконно имахте охрана по време на цялата кампания, когато не бяхте нито министър, нито депутат, нито официално лице, което може да има охрана от НСО? Колко струва Вашата охрана на българските данъкоплатци? Между другото искам да съобщя, че ще предложим от името на парламента, имаме такова право, българското Народно събрание има право да възложи одит на Сметната палата. Един от одитите, който трябва да направи Сметната палата, е на Министерството на вътрешните работи. Това ще бъде наше предложение и го заявявам още отсега. Подготвяме го. Господин Цветанов, кажете колко струва Вашата охрана на българския народ! Лично обяснение – господин Цветанов.

много Ви благодаря за отправената препоръка. Сметната палата всяка година извършва одит и на Министерството на вътрешните работи.

има си съответния нормативен ред. Аз не бих искал да влизам в детайли. Това е от компетентността на съответните органи, които извършват тази дейност. дейност. Не бих искал да влизам в полемика с Вас, защото Вие си имате действително много трудности в момента, за да обясните за тройната коалиция, както Ви назовават, за този програмен кабинет. Благодаря Ви. Други искания за изказвания от трибуната? Господин Червеняков. Господин Волен Сидеров беше направил реплика, току-що се изказа. (Реплики.) Господин Волен Сидеров имаше реплика в дебата, направена към изказващия се в началото

Заповядайте, господин Червеняков. Дълбоко се извинявам, но ще кажа няколко думи по обсъждания законопроект. Може би това е наша задача и днес с това трябва да се занимаваме. Основните възражения, които бяха направени срещу законопроекта касаеха характеристиката на службата ДАНС. Бяха дадени три възможни хипотези – едната е, че ДАНС е чисто контраразузнавателна служба, другата – че е информационно-аналитична служба, и третото, че тя е полицейска структура. Макар да има смесване между функции и правомощия очевидното е, че ние трябва да дадем отговор на този въпрос. Искам да Ви кажа категорично, че Вашето разбиране за ДАНС като чиста контраразузнавателна служба не е вярно. Още от момента на нейното създаване дебатът в това Народно събрание обсъждаше кой е онзи кръг от лица, с които ДАНС да се занимава. Беше определен един приблизителен кръг от 6 хиляди лица, които влизат по Закона за публичните длъжности. Оттам нататък в правомощията на ДАНС беше да извършва дейност с разкриване на престъпления, където извършителите са или от този кръг, или са свързани с корупцията, с организираната престъпност или с тероризма. Оттук нататък това, което се предлага в законопроекта, е връщане към първоначалните функции, които има ДАНС. Разбира се, в чл. 4 от предлагания законопроект, ал. 1, точки 11-22 са дадени правомощията на ДАНС, които частично се връщат към това, което беше, частично обхващат функциите, които имаше Главна дирекция за борба с организираната престъпност и при преминаването им към ДАНС автоматично трябва да се предадат на тази служба. Аз застъпвам разбирането, че не е оправдано ДАНС да няма полицейски правомощия – правомощие по разследване, правомощие по задържане, правомощие по извършването на обиск.

Мое дълбоко убеждение е, че реформите в сектор „Сигурност” трябва да се търсят с максимален консенсус между политическите сили. И поне три от парламентарните групи категорично подкрепиха този законопроект. Поради различни съображения не очаквам първоначалната реакция на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ да бъде положителна. Те имат своите съображения, част от които чухме и от тази трибуна, макар и несвързани с конкретно обсъждания законопроект. Но искам да Ви кажа, че оттук натам предстои сериозната работа, след тази първа стъпка! Ние ще трябва да решим каква структура ще бъде Министерството на вътрешните работи, дали то ще има само полицейски и охранителни функции, дали в основата на неговата дейност ще бъде поставено противодействието на битовата престъпност – нещо, от което страдат всички български граждани. И ако преди десетина години 20% от тях получаваха своите доходи от така нареченото „домашно стопанство”, днес те са под 2%. 2%. Просто това, което се произвежда, става обект на посегателство, а това е битовата престъпност. Стои въпросът за мястото и ролята на противопожарната охрана, на дейността по бедствия и аварии, по изготвянето на българските документи за самоличност. Ние вече сме изразили своето категорично мнение Агенцията за специалните оперативно-технически операции да излезе извън МВР и да подлежи на парламентарен контрол. Разбира се, ще се помисли и за специално звено, което Вие отменихте, за контрол върху специалните разузнавателни средства. Там може да се помисли и за звено на гражданския контрол, което да продължава да осъществява тази дейност. Не бих отрекъл всичко, което е вършено – тези законопроекти, които внесохте за специалните служби, специално за разузнаването и за службата за охрана имат редица положителни неща, които могат да се продължат с тази реформа, но според мен трябва много внимателно да погледнем рамковия закон за сигурност, който Вие сте нарекли „устройствен”. Там трябва на първо място на управленско равнище веднъж завинаги да решим разделението на функциите по управление и контрол, по изготвяне концепции и доктрини, по законодателството между трите основни звена – Президентство, Народно събрание, Министерски съвет. Какви звена се изграждат към тях? Какви правомощия имат тези звена? Оттам нататък ще отидем на това изпълнителско ниво, за което днес спорим по Закона за ДАНС – с МВР, четирите агенции и другите структури, които са натоварени, и най-накрая да решим веднъж завинаги как ще бъде разположено това на териториално равнище. Това са задачите, които ни предстоят. Дълбоко съм убеден, че министърът ще има силата, ще има и убедеността да изгради един обществен съвет към министерството, в който да влязат представители и на политическите формации, и изтъкнати експерти, които да продължат тази реформа. реформа. Разберете, имитацията на реформите просто приключи! Оттук нататък ни предстои сериозна работа и нека да се опитаме да си я свършим! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Червеняков. Има ли реплики към неговото изказване?

накратко да изразя своята позиция пред Вас. Ще се постарая да бъда максимално кратък и да не отнемам от времето Ви. Един от основните въпроси, който трябва да получи отговор може би при този дебат, е дали можем да направим такива промени, които се предвиждат в закона, в модела за организацията и действието на системата за защита на национална сигурност, които да дадат по-добър резултат като цяло и които да спомогнат по ефективно да защитим националната сигурност, да противодействаме на престъпността, да осъществим ефективна охрана на обществения ред. Разглеждайки този въпрос, трябва да кажем, че няма универсален модел в света, който да е приложим навсякъде и който да знаем, че можем да заимстваме, прилагайки го в нашата действителност, съобразно условията, които са в България, да гарантира, че ще има успех. Точно поради тази причина и мненията на експертите

Първо, когато говорим за система, която е съставена от взаимосвързани и взаимозависими елементи, много по-важно е как е организирана дейността и работните процеси на тези елементи и как е организирано взаимодействието между тях, отколкото къде точно се намират и къде са позиционирани в системата. От тази гледна точка мисля, че е напълно възможно и удачно, и ще се спра в изказването си по-нататък – да се мотивирам защо това, което се предлага в законопроекта, е удачно. На второ място, когато говорим за ефективно противодействие на организираната престъпност, все пак ми се иска да се спрем, тъй като може да има различни тълкувания на това какво представлява организирана престъпност. Когато говорим за противодействие на организираната престъпност, на първо място, трябва да имаме устойчива престъпна дейност, устойчива структура и състав на съответната престъпна група, обща материална база и не на последно място, което е изключително важно, че организираната престъпност се свързва с корупция и с опити да се проникне в държавните структури на управление. От тази гледна точка една от основните функции, които изпълнява ДАНС в момента, е противодействие на корупцията във висшите етажи. Тук също намирам, че е възможно да се постигне добър синергиен ефект, ако се осъществят така предложените и предвидените промени. На второ място, не трябва да се забравя и това, че организираната престъпност много често се използва като основа и логистична база за международни международни терористи и екстремисти. По тази линия също може да се търси и да се получи един синергиен ефект от предлаганите промени в закона.

сигурност”. Стилът и методът на работа на една специална служба се различава от стила и метода на работа на полицейските структури. В единия случай, въпреки превантивната дейност, активната работа започва тогава, когато има налице достатъчно основания за подготвено или извършено престъпление; в другия случай, ако се стигне дотам,

ГДБОП като специална служба с ДАНС, също като специална служба, които използват сходен стил и метод при организацията на своята работа. Трябва да отбележим, че изключително важно е при такава реформа да постигнем и да я направим така, че да има гаранции, че трансформацията ще бъде извършена по начин, който начин, който няма да доведе до временна или по-устойчива загуба на функционалност на всяка една от структурите. Аз мисля, че това е абсолютно възможно.

ще доведат именно до загуба на такава функционалност. Разбира се, необходимо е да имаме гаранции, че както в МВР, така и в ДАНС управлението на системата, използването на специализирания инструментариум, който в известна степен също позволява временно ограничаване правата на гражданите, да бъде поставен под ефективен контрол. В тази посока мисля, че има възможности, които позволяват в момента и предлаганият законопроект да има ефективен парламентарен контрол, както и допълнителни мерки, които ще гарантират на българските граждани, че няма да бъде възможно, който и да било, по какъвто и да е начин да се възползва от ресурса на МВР или на ДАНС по начин, който е различен от посочения в закона. на вътрешните работи, то има достатъчно ресурси, за да организира ефективно противодействието на борбата с престъпността. Не мисля, че изваждането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” би породило някаква трайна неспособност в министерството да изпълни своите функции. Не на последно място, трябва да посочим, че към момента в действащия закон Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” почти изцяло покрива, има препокриване на функциите с тези на полицията – на икономическа и на криминална, така че това ще позволи ясно разграничаване на функциите между Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност”. Много е важно при такава трансформация да се постигне и добро взаимодействие между двете структури, което пак може да бъде основано както на подходящата нормативна база, така също и на изградените поднормативни актове между двете ведомства, които ще позволят всичко да бъде регламентирано и в края на краищата като резултат да се получи добро взаимодействие. Накрая искам да обърна внимание и на още нещо – във всяка система е важно да има обратна връзка.

да са в състояние да получават информация по различни канали, което няма да позволи, примерно ако се получи корумпиране на процеса в една от структурите, това да доведе до трайна загуба на възможностите да се противодейства и да се гарантира сигурността на Република България. От тази гледна точка считам, че няма да има нищо драматично, че нещата могат да бъдат реализирани и в резултат на една такава промяна да постигнем добър резултат. Не бих давал оценки – добри или лоши са към момента резултатите, защото това е въпрос на критерии, които си поставяме. При едни критерии може би са много добри, при други може би ще отчетем, че те не са добри, но целта, която искам да си поставим оттук нататък и в Министерството на вътрешните работи, начинът, по който ще организираме дейността, и се надявам и в Държавна агенция „Национална сигурност”, е да имаме по-добри резултати, и то значително по-добри резултати. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Парламентарната група на ГЕРБ няма време, Коалиция за България има

по първо четене на внесения законопроект за изменение и допълнение, или да закрием разискванията? Очевидно ще ги закрием. Закривам разискванията. Моля да поканите народните представители в залата. Тръгвате ли, господин министър? Благодарим Ви, хубав ден! Винаги така ще се отзовавате на Парламента и Парламентът ще се отзовава на изпълнителната власт.

Защото няма аналог в друга европейска държава на това, което правим в момента. Няма контраразузнавателна служба, на която да са дадени такива полицейски правомощия и разследващи функции.

обществено обсъждане, защото нямаше експертиза, защото не се взеха предвид становищата на гражданските организации, профилирани в сектор „Сигурност”. И на последно място, защото някои несъответствия с Наказателно-процесуалния кодекс ще доведат до бързо прекратяване на наказателните производства. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Нунев. Други желаещи? Не виждам. Има думата господин Бисеров за процедура.

Благодаря, уважаеми господин Бисеров. Има ли противно предложение? Господин Вучков, това ли желаете да сторите? Да. Заповядайте.

и след това да се опитаме да продължим реформите, ако са необходими. Но да се бърза и другата седмица да се направи такава сериозна структурна реформа, необмислена, със страхотни пропуски в съответните текстове, според мен е опасно за държавата и предлагам да няма никакъв компромис в това отношение. Благодаря. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване направеното предложение от господин Христо Бисеров – да бъде съкратен срокът за предложения за второ четене по Закона за изменение и допълнение на Закона за ДАНС на три дни. Моля, гласувайте.

С това седмичната програма и днешното пленарно заседание приключват. Следващото заседание е в сряда, другата седмица.